Imamo nekoliko odluka, prijedloga odluka, prvi je Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za vanjsku politiku HS-a, drugi je Prijedlog odluke drugi je Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU HS-a, treća je Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice člana Izaslanstva Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe znači tri odluke. Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na temelju čl. 105., 161. i 273. Poslovnika HS-a i točno i dvadeset molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove g. Peru Ćosića da obrazloži prijedloge odluka. Izvolite.

potpredsjednik HS-a. Navedene prijedloge odluka Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove HS-autvrdio je na sedmoj sjednici održanoj 13. studenog 2024. godine, pa sad prelazim na sam prijedlog teksta odluka. Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora razrješuje se članica Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Nataša Tramišak, a za člana odbora u točki 2. za vanjsku politiku Hrvatskog sabora bira se Dario Pušić. Točka 3. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja. Druga odluka je Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora. Razrješuje se u točki jedan razrješuje se članica Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora Nataša Tramišak. U točki dva za člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora bira se Nevenko Barbarić. I točka tri, ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, stupa na snagu danom donošenja. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice člana izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj Skupštini Vijeća Europe. U točki jedan za zamjenicu člana izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj Skupštini Vijeća Europe imenuje se Danijela Blažanović. A točka dva, ova odluka objavit će se u Narodnim novinama. Stupa na snagu danom donošenja. To bi bilo sve. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Da li su možda i neki drugi odbori zasjedali oko toga? Vjerojatno ne. I moram otvorit raspravu. Zatvaram raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra, četvrtak 14. studenoga studenoga počnemo u 9,30 sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima. Ono je u prvom čitanju kao što se vidi iz naslova, a zakon je broj 78. Reći ću i drugi tako da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, oba dva također u prvom čitanju, oba dva su zakona važna. Pozdravljam vas. Ne mogu vam reći ni laku noć, ugodno popodne. Doviđenja!